sa Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja koji je stupio na snagu u srpnju ove godine i kojeg smo dakako ovdje i raspravljali. Sukladno Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja sa 1.siječnjem 2015.godine prestaju s radom prvostupanjska i drugostupanjska tijela vještačenja koja su predviđena odredbama članka 106. Zakona o socijalnoj skrbi. Naime, Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja predviđa da poslove vještačenja pri ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi obavlja Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom na način da se vještačenje u prvostupanjskom postupku radi ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi obavlja u područnim ustrojstvenim jedinicama istog zavoda, mjesno nadležnim prema prebivalištu osobe koja se vještači dok se vještačenje u drugostupanjskom postupku radi ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi obavlja u središnjem uredu navedenog zavoda. Zbog navedenih razloga ovaj prijedlog zakona bilo je potrebno uputiti u hitni postupak, doista se radi o tehničkom usklađivanju. Predloženim izmjenama i dopunama jasnije se definiraju pojedine odredbe koje su se u prvih desetak mjeseci primjene Zakona o socijalnoj skrbi pokazale nedovoljno jasnim možda nedorečenima kako bi se osiguralo ujednačeno postupanje prilikom odlučivanja o ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi, dakle jasnije se uređuje isplaćivanje novčanih naknada razmjerno broju dana u mjesecu za koji se priznaje naknada ako se naknada ne priznaje za cijeli mjesec. Ujedno pojedine odredbe ovog prijedlog zakona terminološki se usklađuju s odredbama Zakona o opće upravnom postupku te se jasnije precizira za stipendije za školovanje učenika ili studenata dok traje redovno školovanje ne ulaze u visinu prihoda za izračun osobne invalidnine. Predloženim izmjenama također omogućit će se početak primjene Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja, a s druge strane radi pravne sigurnosti građana dodatno će se nomotehnički doraditi pojedine odredbe. I konačno, predloženi prijedlog zakona koji je danas pred vama u najvećoj je mjeri odgovorio na ciljeve kojima smo se vodili tijekom njegove izrade, te vas stoga pozivam da ga podržite. Zahvaljujem. Zahvaljujem zamjenici ministrice. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Nada Murganić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice i suradnici, cijenjene kolegice i kolege. U ime kluba HDZ-a U ime kluba HDZ-a možemo evo odmah reći iz rasprave će to proizaći, da ovaj nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s Konačnim prijedlogom zakona ne možemo podržati. Zakon o socijalnoj skrbi u mandatu ove Vlade donosi se već treći puta. Do kraja mandata predviđa se još jednom donositi izmjene i dopune ovog zakona iz razloga uvođenja jedinstvenog novčanog centra za isplate socijalnih naknada za što se podiže jedan skupi i ne potreban kredit i to ćemo u slijedu sljedećih točaka na raspravi kao zajam od Svjetske banke. Zakon u tom smislu bi se trebao ponovo mijenjati najkasnije do 1.srpnja 2015.godine i to samo po sebi govori o socijalnoj politici, o planu razvoja od strane ovog ministarstva. Ovako česte izmjene Zakona o socijalnoj skrbi korisnici sustava socijalne skrbi još više i djelatnosti izloženi su nesigurnosti, čestim promjenama pravila, administriranjem i mnogo čemu. Ovaj zakon možemo podijeliti na neki način u dva dijela, ostalo su što je i zamjenica rekla poboljšanje nekih članaka ustvari jedno nomotehničko dotjerivanje. način razlog zašto se donosi ovaj zakon je i usklađivanje Zakona o socijalnoj skrbi sa Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja, budući bi Zavod za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom od 1.1.sljedeće godine trebao početi sa radom jedinstvenog tijela vještačenja u okviru jedne posebno organizirane službe i na taj način preuzeti nedovršene predmete ili nove predmete vještačenja u postupcima od nadležnih tijela vještačenja iz drugih resora koji su do sada vještačili. O tome kako je taj zakon napravljen kako je donesen bilo je u raspravi u prvom i drugom čitanju, bilo je prijedloga s obzirom da je bio nedorečen i smatramo da i nije dobra podloga za rad zavoda od 1.1. raspravljao je i ovaj klub i još neki klubovi su bili mišljenja da ga treba još doraditi i da bi trebao ići u drugo čitanje čitanje međutim u 7. mjesecu je stupio na snagu ali nema ozbiljnih pretpostavki da bi Zavod za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom mogao biti u funkciji s obzirom da nema podzakonskih akata. Stručno je još ekipiranje ne znamo da li je izvršeno a brojni predmeti koje mora se preuzeti iz drugih sustava bojimo se da će čekati. Smatramo da će najviše predmeta biti iz područja socijalne skrbi, naime o njima i pričamo će se rješavati sa velikim zakašnjenjem budući osobe koje moraju ostvariti neka prava u sustavu socijalne skrbi radi vještačenja, njihovog zdravstvenog stanje, centri za socijalni rad morati će ih uputiti u Zavod za vještačenje, kada će on početi raditi to ne znamo. Bilo kakvo odugovlačenje može imati jedino dobro ako se radi o uštedi iz proračuna, odnosno na stavkama tog ministarstva ali budući znamo da su korisnici socijalne skrbi one osobe koje imaju najniže naknade i za njih će to biti izuzetno nepovoljno. Moram podsjetiti da iščekujemo metodologiju o načinu vještačenja koja je trebala biti tako kada smo donosili zakon donesena na uredbi Vlade Republike pa ni toga nema a vidimo da ide jedan slijed zakona koji se usklađuju sa ovim zakonom tako da će biti podosta korisnika iz drugih resora koji imaju jednu određenu neizvjesnost kako i na koji način će se vršiti vještačenje. Nadamo se da će to ipak uz određene poteškoće u početku krenuti i funkcionirati na zadovoljstvo naših korisnika. I ono drugo zbog čega na neki način bih ja potencirala je razlog donošenja ovog zakona, to je ono što je i u medijima negativno bilo interpretirano. Ono što je isto tako su zaposlenici u sustavu socijalne skrbi prihvatili u najmanju ruku sa podozrenjem a to je članak 29. i 30. ovog zakona u kojem se govori kako i na koji način će ostati u radnom odnosu ravnatelji koji su sada i sljedeće godine ili već kada su imenovani ističe mandat. I smatramo da je to jedno političko kadroviranje iz jedinog razloga što se uvode članci u kojim se kaže da Centri za socijalni rad i ustanove moraju po isteku mandata, dakle dužne su ponuditi ugovor o radu ravnatelju koji sada obavlja dužnost ravnatelja a ističi će mu mandat. Dakle to su ravnatelji koji su imenovani u 12. većina u 2012. godini pogotovo oni u centrima za socijalnu skrb. Budući je tada u 3. mjesecu 2012. donesen Zakon o socijalnoj skrbi u kojem su ukinuti zavodi za socijalnu skrbi, imenovani su i registrirani centri i iza toga slijedom novih registracija donošeni su novi statuti i bili su natječaji za ravnatelje. Zašto ovo ističem? Ja nemam niti klub Hrvatske demokratske zajednice želju da bilo tko ostane bez posla bez obzira kada i na koji način se zaposlio pogotovo ako taj posao dobro radi i ako je stručna osoba. Ali baš upravo zbog toga ako trebalo je i u zakonu tako biti ako odgovara stručnoj spremi i ako u toj ustanovi, u tom dotičnom centru za socijalni rad postoje i slobodna radna mjesta. Naime, ako ti članci ostanu to znači da će nakon svakog mandata u ustanovama i centrima ostajati bivši ravnatelji koji možda su i potrebni u tim ustanovama i centrima a možda i nisu. Možda bi zbog kadrovske politike i potreba kadrova u tim ustanovama i centrima trebala možda neka druga zvanja i znanja, odnosno možda zvanja i znanja koja su bliže, u neposrednom radu sa korisnicima što je naročito problematično u ustanovama socijalne skrbi. Zašto ovo ističem? Zato što kada se u prijedlogu zakona govori o ocjeni, izvoru sredstava za provedbu ovoga zakona onda uglavnom i dobijemo da nisu potrebna za provedbu nekog zakona sredstva iz državnog proračuna a i za početak rada ovoga tijela, za jedinstveno vještačenje a i sada ako se postupi po članku 29. 30 trebati će sredstva za ta nova radna mjesta ili će ona ići na uštrb ostalih zaposlenih. Naime, pogotovo zato što imamo preporuku iz istog ministarstva da se za dva radnika koji će nekim slijedom, prirodnim slijedom napustiti ustanovu ili centar se prima jedan. Dakle uvedene su štednje za nekoga negdje a ne postoje štednje ako se radi o političkom kadroviranju što je najčešća bila primjedba kada se radilo i pisalo o kadroviranju u ministarstvu a sada se je krenulo o tome i na terenu. U tom smislu klub Hrvatske demokratske zajednice će iznijeti i amandmane. Ovo ministarstvo se vrlo često hvali uštedama, jedno je od prvih koje je primijenilo mjere recesije odnosno sanacije deficita u državnom proračunu. I kada usporedimo činjenicu da u Republici Hrvatskoj ima 70 centara za socijalnu skrb, možda i više, sa podružnicama i kada ima isto tako dosta ustanova socijalne skrbi. I ako je za pretpostaviti da će doći do smjene, ne mora biti 100%-tne ali će možda doći u nekakvom …/Govornik se ne razumije./… do smjene onda se postavlja pitanje kako i na kome se štedi. Da li su prioriteti u ovom ministarstvu drugačije postavljeni? Meni je žao što je ovaj zakon propustio ispraviti neke nepravilnosti, budući da su te štednje, a vidimo da je i za proračun 2015. 28% smanjene su stavke na proračunu tog ministarstva i bojim se da su ovo naznake da će te štednje opet biti na korisnicima. Mislimo da u godinama koje, u državi u kojoj je već godinama recesija, u kojima imamo samo preko 250 tisuća osoba koje imaju male mirovine, ispod 1500 gdje nam dugotrajna zaposlenost izaziva dodatne ekonomske probleme u obiteljima, da su su stavke na proračunu iz tog ministarstva, dakle na onim naknadama koje idu korisnicima trebale biti povećane i da su trebali biti napušteni ti imovinski cenzusi jer štedljivost, rigidne mjere, smanjenje na prava na naknade, smanjenje cenzusa doveli su do toga da imamo socijalnu sliku društva, izrazito lošu o kojem je govorila i statistika UNICEF-ovog istraživanja i mislim da bi ovakvi zakoni trebali ići u tom pravcu, u prvom redu sredstva sva usmjeriti ako se i radi na uštedama za zaposlene, usmjeriti na korisnike, a ne na kadrove. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, poštovani Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice, u svom izlaganju dotakli ste se i tehničkih stvari koje se usklađuju ovim zakonom, a radi se o tome da je to potrebno zbog novog Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja kao jedinstvenoj listi ocjenjivanja … sposobnosti. zakon po hitnom postupku koji je doživio internetsko savjetovanje od 16 dana, stvarno je velika žurba, a svejedno neće biti moć primjenjiv zato što je tek sada u proceduru … i savjetovanja na stranicama Ministarstva branitelja objavljene izmjene i dopune Zakona o pravima hrvatskih branitelja sa konačnim prijedlogom zakona i nećete stići svejedno od 01.01. primijeniti novi zakon jer neće se promijeniti taj Zakon o pravima braniteljima na kojega se također jedinstveno tijelo vještačenja primjenjuje. Stoga ne znam čemu žurba i čemu hitni postupak i čemu ovako kratak rok, koliko vidimo samo 9 primjedbi kojih je bilo i kojih nema navedeno u prilogu ovog zakona, neki su objavljeni na internetskim stranicama, mislim da je prekratak rok i da apsolutno ono što se želi postići nije u duhu onoga što je probno vještačenje napravljeno o jedinstvenom tijelu vještačenja kao jedinstvenoj listi vještačenja i da neće biti potrebe za ovakvom žurbom jer neprimjenjivost ovog zakona sigurno je je ta koja neće biti moguća, ispoštivana kao ni Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja. Stručnjaci su rekli svoje, no međutim njih nitko ne sluša. Prioritet je zapošljavanje, kao što ste rekli, političkih …. Na repliku odgovara poštovana Nada Murganić. sa razlozima racionalizacije bolje dostupnosti korisnicima, uštedama, itd., na koncu i prihvaćen je taj zakon. Bilo je vremena da se to sve kako bi se u narodu reklo postavi na zdrave noge, međutim od 7. mjeseca od kada smo, Hrvatski sabor usvojio ovaj zakon, nisu se napravili oni pravilnici i nije se donijela metodologija, a kao što vidimo, nema ni novaca jer se čak diže zajam od međunarodne banke gdje je jedan od razloga bolja uspostava rada jedinstvenog tijela vještačenja. Da li se žurilo ili nije, ako se odlučilo, trebalo se požuriti, ali napraviti onako kako to treba da 01.01. zaista prvi predmeti već osvanu u toj službi i da korisnici dobivaju nalaze i mišljenja i ostvaruju svoja prava jer kao što smo vidjeli baš tko ide na vještačenje, tome nije do čekanja, taj je sigurno imao debeli razlog i debelu silu da se obrati tim resorima.

Hvala lijepo. Pa evo nikako, preispitivala sam se dok ste ovo govorili o tome ima li ijedan razlog zapravo da se posipamo pepelom, zašto treći put mijenjamo zakon. Kada se dosta radi, kada se planiraju veliki projekti, kada se planiraju veliki reformski potezi u sustavu i kada se shodno tome zakon mora u tehničkom smislu dorađivati, onda je po nekakvom našem mišljenju izrada pročišćenog teksta zakona u tehničko nomotehničkom smislu posljedica koja je minimalna i kada je to zbog odrađenih reformi, onda smatram da je to odlično. Što se tiče političkog kadroviranja i te odredbe, možda bi više voljela da je neki drugi zastupnik koji nije iz sustava socijalne skrbi to komentirao, možda bi mi bilo lakše. Vi sasvim sigurno znate da je plaća ravnatelja u Centru za socijalnu skrb, ovisno o stažu, vrti se negdje u iznosu od oko 9 tisuća kuna. Za 9 tisuća kuna u Centru za socijalnu skrb, a oni koji rade u sustavu znaju kako je to u domovima socijalne skrbi još i niže, još i niži iznos plaće, to je silno odgovoran posao, posao u kojem ste svaki dan, što bi se reklo, na prvoj liniji. Mi smo iz sustava povukli nekoliko sjajnih stručnjaka, ljudi koji su radili u gradskim uredima za socijalnu skrb, inače da demistificiramo tu priču koja se konstantno vrti kroz medije da smo politički iskadrovirali svih 80 ravnatelja centara za socijalnu skrb i još dodatno njihove podružnice. Naime, u centrima za socijalnu skrb je oko 40% ravnatelja ostalo istih kao u prošlom mandatu. Što se tiče slobodnih radnih mjesta, da, ti ravnatelji će se sukladno svojoj stručnoj spremi, iskustvu i kompetencijama raspoređivati upravo na slobodna radna mjesta. Slobodna radna mjesta definira pravilnik ili ono što narodski zovemo sistematizacija. Znači ako u sistematizaciji mjesta ima on će se rasporediti na to mjesto, ako ga nema onda ga nema. I da vas umirim oko metodologije, ona je gotova i prema mojim informacijama u vladinoj je poslovničkoj proceduri. Hvala. repliku. Poštovana Nada Murganić. na svoje zvanje, 35 godina ja zakone ne čitam, ne obrazlažem, ne kritiziram. Ja u svom radnom vijeku i dan danas, još uvijek radim, provodim ove zakone. I ne bih htjela da bilo tko od kolega misli da ja želim da sadašnji ravnatelji u centrima i u domovima ostanu bez posla, ali baš zato što smo mi javne ustanove, što mi moramo zapošljavati i trebamo zapošljavati u skladu sa statutom sa statutom i sa pravilnicima, mi i kolektivnim ugovorima zna se kako se zapošljavaju radna mjesta. U zakonu ne piše da će bit slobodno radno mjesto, vi znate da je zakon jači od svakog podzakonskog akta, ali isto tako ovih dana dobili smo upravo iz ministarstva ograničavanje povećanje stavke na plaćama zaposlenih i ako se treba ravnatelj odlučiti da li mu treba peti pravnih ili mu treba socijalni radnik ili … odgajatelj, šta on da radi? Dakle zakon je naredio dužan je zaposliti i to miriše na političko zapošljavanje, tim više što smo svi do sada imali onaj nastavak ako je slobodno radno mjesto. Evo, toliko o tome. Odgovor na repliku, poštovana Maja Sporiš. ako mu pri tome nudite plaću između 8 i 9 tisuća kuna, a onda mu kao dodatnu motivaciju propišete odredbu da nakon 4 godine mandata ako je došao izvan sustava može na ulicu, morate priznati nije baš motivirajuće i može definitivno uzrokovati u ovom resoru negativno selekciju. Hvala. Druga replika, poštovani Zvonko Milas. **Milas, Zvonko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospođo zamjenice, mene zanima, pustimo politiku i političke razloge, ako mi možete odgovoriti konkretno i egzaktno da li jedinstveno tijelo vještačenja može početi s radom 1. siječnja 2015. u svezi hrvatskih branitelja, dok je na snazi Zakon o pravima hrvatskih branitelja ovakav kakav je danas? Možete mi odgovorit na to? Odgovor na ovu repliku, Maja Sporiš. **Sporiš, Maja** Što se tiče Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja, odnosno samog jedinstvenog tijela vještačenja vjerujem da može početi 1. siječnja. Što se tiče Što se tiče izmjena Zakona o pravima hrvatskih branitelja, ja moram priznat da ja nisam iz resora branitelja i mi smo se na vrijeme pobrinuli da ovo što podrazumijeva vještačenje u jedinstvenom tijelu vještačenja iz sustava socijalne skrbi, a to su socijalne naknade, vještačenja na ime socijalnih naknada, znači osobnih invalidnina i rodiljnih i roditeljskih potpora da se raspravi danas i da se izglasa danas. Između ostalog, jedinstveno tijelo vještačenja nije ni tijelo, mislim jesmo bili predlagatelji zakona ali to je tijelo koje funkcionira u resoru rada i mirovinskog sustava. Koliko znam oni su pri kraju. U razloge zašto Zakon o pravima hrvatskih branitelja do danas nije upućen u saborsku proceduru… Kolege, kolege, ne možemo tako radit. Ajmo se držat Poslovnika. Istakli ste repliku, pustite, saslušajte odgovor na repliku. Završite. Jedinstveno tijelo vještačenja ukoliko se ne promijeni u ovom smislu u kojem mi mijenjamo Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama i Zakon o socijalnoj skrbi, ukoliko se ne promijeni onda pretpostavljam u onom dijelu koji se odnosi na hrvatske branitelje

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Vaš pomoćnik je tamo zapisao da sam ja digao repliku. Drugi put ćete pogoditi za ovo… Pa evo gospođo zamjenice ja sam vas pitao kako to da je samo 16 dana bio ovaj prijedlog zakona na internetskom savjetovanju i da je takva žurba s njime, s obzirom da isto ono što je kolega Milas spočitao da Zakon o pravima hrvatskih branitelja kojega se također tiču izmjene i dopune u vezi jedinstvenog tijelo vještačenja kao jedinstvene liste vještačenja tek je krenuo u internetsko savjetovanje i na stranicama je do 29.12. Kako ćete primijeniti ovaj zakon i jedinstveno tijelo vještačenja sa 1.1. kada nisu sve druge zakonske norme usklađene i neće bit, najvjerojatnije neće bit. Nemoguće je da budu. To je jedna stvar. Druga stvar i sami ste svjesni u toj raspravi o jedinstvenom tijelu vještačenja koje su nomotehničke sada i tehničke stvari u ovom zakonu. Jasno je struka rekla koliko postotaka različitih kategorija ljudi mogu po tom jedinstvenom tijelu biti izvještačenje. Znači, opet je rekla struka da je nemoguće primijeniti na 7 skupina invalida u Hrvatskoj jedinstveno tijelo vještačenja kao jedinstvenu listu i u kadroviranju. I sami ste priznali 60% je ostalo istih ravnatelja. Znači da ste 60% pomeli onih političkih ili koji su bili po vama iz druge političke opcije. jasno je da će to tako bit, nastavit se i dalje. Mislim osiguravati nešto što apsolutno nije ili težiti nečemu da se kroz zakon prošulja mogućnost bez obzira na Zakon o radu, bez obzira na sve druge Zakone o državnim službenicima, namještenicima. Vi i dalje idete ka tom cilju da se politički obračunavamo sa zaposlenicima. To baš ne bi trebalo bit u redu. …/Upadica Stazić: Vrijeme./… Trebali bi imati obzira prema svakom onom koji radi u sustavu sustavu socijalne skrbi da je stručan i kvalitetan i da radi svoj posao kodeksu konzultacija sa zainteresiranom javnošću rok za konzultacije minimalni je 15 dana. Mi smo dali 16 dana. No međutim i nakon toga smo zaprimili i dalje je otvoreno zapravo internetsko savjetovanje, odnosno i dalje je bilo otvoreno i zaprimali smo i dalje sve komentare unatoč tome što smo već u vladinu proceduru poslovničku, Nismo zaprimili puno komentara. Ne znam jeste li se, moram priznati ne znam jeste li se uključili bili u tu raspravu. Vezano uz to 15 dana za zainteresiranu javnost držim da nije a pogotovo nije malo kada se radi o tehničko-nomotehničkom usklađivanju i ne osobitom obimu zakona. Također evo ponovit ću. ću. Kao što sam već rekla u sustavu socijalne skrbi što se tiče postavljanja ravnatelja 40% ravnatelja ostalo je isto kao i u prethodnom mandatu, a o tome da nema političkih nazovimo ih tako protekcija ako je netko ravnatelj potkrepljujemo i time da ljude koji su postavljeni u ovom mandatu, ukoliko imaju loše i negativne rezultate rada Upravno vijeće smjenjuje po nalazu našeg upravnog nadzora, odnosno inspekcije. Hvala. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. I u ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista, stranke rada poštovani Mladen Novak. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažena zamjenice sa suradnicima. Pa moram priznati da nisam mislio krenuti odavde, ali evo sad ću morati krenuti sa raspravom odnosno sa replikama koje su kolege

Nije sad bitno koje ministarstvo, ali činjenica je da dolazimo ponovno, a vidjet ćemo danas bit će još takvih slučajeva u današnjim raspravama barem po točkama dnevnog reda da da nam ministarstvo unutar iste Vlade jednostavno nisu usklađena odnosno nisu uskladili među sobom materijale, pa ćemo sad imati situaciju da jedan zakon stavlja drugi zakon van snage iako je ovaj sam po sebi bi morao bit stariji. Ne znam da li ste svjesni toga da da ćete doći u problem, odnosno najveći problem će imati upravo ljudi koji bi trebali ostvarivati prava po tom zakonu. Sami ste na početku rekli da je u suštini, ove izmjene zakona su neophodne zbog usklađivanja sa Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja, sa propisima EU, nomotehničko usklađivanje itd. itd. Ali ovo, slažem se sa svojom prethodnicom, ovo su već treće izmjene, ako se ne varam treće izmjene i dopune moram priznati da sam ostao iznenađen kad sam čitao tekst Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi. Toliko ima ovdje osvrta na članke i svaki puta stoji obrazloženje zašto nešto nije prihvaćeno. Predložena primjedba nije predmet Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi. Ja znam da nije, te sve primjedbe da nisu u skladu, odnosno da ne odnose se na članke koji se mijenjaju. Ali kad vidite koliko tog teksta ima onda vidite u stvari koliko ima problema sa ovim zakonom, odnosno koliko ima uvjetno rečeno rupa u tom zakonu. I mislim da i ovo najavljeno što je gospođa prije mene spomenula ova najavljena četvrta izmjena koja će bit, nadam se da će ovo sve uzeti u obzir i da će. Jer ovo nisu pisali, ove primjedbe nisu pisali laici, nisu pisali ljudi koji ono iščitavaju nešto dosadno pa sad idu nešto napisati. To su ipak pisali zaposlenici Centra za socijalnu skrb, pučka pravobraniteljica, pa se samim tim vidi iz teksta i na kraju krajeva iz načina na koji je pisano se vidi da je riječ o primjedbama struke. No međutim, ima tu i drugačijih primjera. I ovo stvarno kad sam pročitao malo sam da ne kažem ostao zgranut. Znači, prijedlog koji je ako se ne varam isto jedan od centara socijalne skrbi predložio je predlažemo promjenu promjenu u izmijenjenom članku 52. da se omogući svim roditeljima slabijeg imovinskog stanja, a ne samo samohranom roditelju priznavanje prava na naknadu za troškove smještaja u učeničkom domu s ciljem omogućavanja daljnjeg srednjoškolskog obrazovanja za mnoge učenike a u konačnosti i povećanje općeg obrazovanja građana. I sad razlog zbog čega se to ne prihvaća, zbog trenutačne financijske mogućnosti državnog proračuna. Ja mislim da taj odgovor sam po sebi dovoljno govori. Da stvarno nije zavrijedio nijedan drugi komentar, što što možemo reći, u proračunu nemamo novaca za ništa što po nama ne treba, nije bitno. I građani što imaju onda od ove države? Država bi trebala biti između ostalog i socijalna. Po čemu je to socijalna? Koristim ovu priliku da upozorim i na predstavku Udruge hrvatskih pacijenata koja moli da se bolesnike oslobodi plaćanja ovjeravanja dokumentacije za vještačenje kod bilježnika jer se troškovi nekad penju i na više od 1000 kuna. Sve nalaze koje netko ima tko predaje tijelu vještačenja mora fotokopirati mora fotokopirati i tu fotokopiju ovjeriti kod javnog bilježnika. U današnje vrijeme informatizacije pazite da sve nalaze jer originale ne možete dati, morate ih zadržati, trebaju vam, sve te nalaze vi morate ovjeravati kod javnog bilježnika. Pa mislim da li je ta odredba ajmo reći iole socijalna ili je u svrhu punjenja ne državnog nego proračuna upravo tih ljudi javnih bilježnika. Uz sve one slučajeve koje imamo, koje svaki dan slušamo o ovrhama sad još jedan, ovo je drastičan udar ja mislim na upravo te ljude koji jesu itekako u problemima jer sigurno nitko ne ide tamo iz nekog hira ili da bi dokazao neku pravicu. Ide iz nužde, ide iz potrebe. Nadam se da ćete kod ovih što je gospođa najavila sljedećih izmjena i dopuna da ćete sve ovo što sam govorio da ćete uzeti u obzir jer na kraju krajeva ovo ipak pisala struka i mislim da ne možete reći, ne možete osporiti utemeljenost ovih njihovih prijedloga i zahtjeva. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Prelazimo na replike. Prvo, Frano Matušić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega spomenuli ste na početku da se Vlada ponaša na način da lijeva ne zna što radi desna i obratno. Pa sasvim sigurno nakon odgovora kojeg smo čuli od zamjenice ministrice to doista možemo i potvrditi jer na konkretno pitanje kolege Milasa hoće li se ovaj zakon moći primjenjivati od 1. siječnja ona je odgovorila vjerujem. To bi značilo da je ova Vlada promijenila i svoj svjetonazorski pravac. Jer je odjednom počela i vjerovati. Ali to je manje bitno u ovom slučaju. U ovom slučaju je bitno da tijela Vlade nisu dovoljno koordinirana da bi uopće se moglo zakone napraviti na način da ona budu iskoordinirana, dakle mora biti donošenje njihovo iskoordinirano da bi primjena mogla početi doista onog datuma kad je i predviđeno u tim zakonskim prijedlozima. Dakle, ako je predviđeno nešto 1. siječnja onda to mora biti primijenjeno 1. siječnja, a ne govoriti ja vjerujem. Prema tome, apsolutno neprihvatljivo je da se na ovaj način radi. I još jedanput oko kadroviranja. Da, kadrovira se politički bez obzira kolika je plaća, je li plaća 9 tisuća kuna ili 15, 25, 3 itd. Kadrovira se na svim pozicijama, od one najniže do najviše. Na repliku odgovara poštovani Mladen Novak, izvolite. **Novak, Mladen shvatio sam, odnosno htio sam dodatno naglasiti upravo ovo što ste vi rekli na repliku kolege Milasa i slažem se u potpunosti s tim. No međutim to će izazvati probleme ljudima na terenu. I na vrijeme, barem po onome što ja znam, na vrijeme su upozoravali na ovaj nesklad. Čak štoviše i za vrijeme rasprave, kad je bila rasprava o Zakonu o vještačenju ovdje se govorilo o tome i ja mislim da nema kluba koji nije sudjelovao u toj raspravi i ukazivao na problem koji će se desiti. Međutim, očito nije bilo dovoljno sluha ili čak u ovom slučaju nije bilo minimuma koordiniranosti između dvaju, u ovom slučaju dvaju ministarstava. No međutim, moram spomenuti i ovaj dio oko, nije ovaj zakon samo u pitanju ali i između ostalog i ovaj zakon, da imamo često slučajeve da jedan te isti zakon mijenjamo po tri, četiri pa evo neki dan smo imali slučaj da je jedan zakon bio po 25. puta izmjene i dopune. To govori, budimo iskreni i sjetimo se unazad tri godine, znalo se da će doći do promjene vlasti. To su bili svi sigurni u to. I da je ovo odraz ajmo reći nepripremljenosti odnosno jednostavno samo po sebi će se nešto dešavati, nešto će se napraviti. Nije se na kvalitetan način pristupilo izradama zakonskih akata koji su itekako bitni. Ovaj dio koji vi spominjete oko političkog kadroviranja, pa uvažena zamjenica ja nadam se da je sebe čula, rekla je pa čak preko 40% ih je ostalo. Pa to je upravo dokaz toga da je na sceni političko kadroviranje. **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme. Nova replika, poštovani Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Novak, može u ovom zakonu pisati što hoće, međutim dok se ne promjeni Zakon o pravim Hrvatskih branitelja Hrvatski branitelji će ići na vještačenje po tom zakonu. I to je činjenica i to je naprosto nešto što će opet kod Hrvatskih branitelja izazvati negodovanje s punim pravom. Međutim, meni nešto nije jasno, gospođa zamjenica je lakonski odgovorila to se nas ne tiče, mi smo drugo ministarstvo. Kad se donosi nekakav zakon onda se taj zakon šalje na mišljenja drugim ministarstvima. Dakle, Ministarstvo branitelja je trebalo dati negativno mišljenje na taj zakon ili upozoriti da se ono ne može primjenjivati na njih dok se taj zakon ne promjeni. To je trebalo biti konstatirano na vladinoj koordinaciji prije same sjednice Vlada, a druga stvar Vladin Ured za zakonodavstvo je naprosto morao dati tu primjedbu da Vlada ne može donesti ovakav zakon ili ga može donesti sa drugačijim prelaznim odredbama. Međutim, to najbolje govori o koordinaciji Vlade, a kako ta koordinacija izgleda sjetite se Zakona o ukidanju Državnog inspektorata. Mi smo prošli tjedan raspravljali o Zakonu o komunalnom gospodarstvu gdje se govori da se između ostalog taj zakon mijenja zbog izmjene Zakona o državnom inspektoratu. E sad kad bi se neko zainatio, i kad bi pravosuđe funkcioniralo kako funkcionira sva rješenja koja su donešena praktički u natrag 11 mjeseci bi trebalo poništiti i nekoga debelo opaliti po džepu zbog nemarnosti i zbog aljkavosti. Prema tome, ovaj zakon se tangira izuzetno teške ljudske sudbine i izuzetno osjetljive socijalne skupine. I upravo zbog toga se njemu ne bi smjelo događati ovo što se događa, upravo zbog toga.

Spomenuli ste Zakon o Državnom inspektoratu, odnosno kad je ukinut Državni inspektorat. A pogledajte sad još jedan apsurd koji smo imali tom prilikom. Da su inspektori koji su trebali kontrolirati ugovore o radu zaposlenika u državnim firmama ili općenito u firmama dva mjeseca bili bez ikakvih ugovora o radu i sad stvarate i kod njih, stvarate određenu dozu nesigurnosti, straha, ne zna ni ja čega sve ne, a s druge strane od tih istih ljudi očekujete da reagiraju na terenu da da provode akte koje donosi država. Što se tiče onog prvog djela oko Hrvatskih branitelja. Apsolutno se slažem i to je, to smo spomenuli i od strane vašeg kluba i mi jednostavno dok nema promjena Zakona o pravima Hrvatskih branitelja ne može se ništa drugo napraviti ni po ovom pitanju, odnosno jedinstveno tijelo vještačenja. E sad, kad imamo ovu situaciju koju imamo, da imate istovremeno prosvjed branitelja, ja ne mogu ovo jednostavno shvatiti da se na ovakav način lakonski odgovara. Razumijem vas gospođo zamjenice, vi ste u toj poziciji u kojoj jeste, ali pričamo o kompletnoj Vladi, o postupanju Vlade. Jednostavno mi je neshvatljivo da se tako lakonski u ovakvoj situaciji samo konstatira je ali mi smo svoje odradili, nisu oni drugi. Za Hrvatske branitelje, za sve građane RH to je jedna Vlada, tu nema ministarstvo ovo ili ono, nego je to jedna Vlada. I sad ovako dozvolit nekakav vakuum, ne znam kome je to trebalo osim što postoji mogućnost da izazovete daljnje nezadovoljstvo

nije ovo prvi slučaj a tako i primjer nekoordinacije između ministarstva. I ne znam zašto pri Vladi postoje koordinacije koje bi trebale proći zakone prije nego što dođu i usuglasit naravno stavove ministarstva prije nego što dođu na sjednicu I nema uopće dileme da na Hrvatske branitelje se neće moći odnositi Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja dok se ne izmjeni Zakon o pravima Hrvatskih branitelja. I to je i bolje u ovom trenutku pogotovo, a i dugoročno da ne pričamo. I onda se pitamo zašto Hrvatski branitelji prosvjeduju? Upravo evo zbog ovakvih stvari i ovakve politike Vlade koja se odnosi i na Hrvatske branitelje. I oni sami ističu da nije stvar u materijalnim pravima nego jednostavno u ovakvim odredbama koje dovode onda do nesporazuma u toj komunikaciji ili bolje rečeno u nekomunikaciju između Vlade i Hrvatskih branitelja. Mislim da kao što sam rekao je i bolje da se ova odredba o jedinstvenom tijelu vještačenja nikada i ne odnosi na Hrvatske branitelje i kada su u pitanju Hrvatski branitelji uz onu argumentaciju koju smo isticali kada se raspravljalo i o samom zakonu ostane postojeći način vještačenja za Hrvatske branitelje. Na repliku odgovara poštovani Mladen Novak. stvarno zahtjevi Hrvatskih branitelja ostanu u skladu s onim što su bili. Nadam se da neće biti ispolitizirani bespotrebno i nažalost upotrijebljeni u ono zbog čega ustvari i nisu, nisu pokrenuti. S druge stane, nisam baš siguran da li je ovo ministarstvo kada je predlagalo ovakav zakon da li je bilo svjesno da da ajmo reći indirektno može samo dodatno izazvat revolt upravo kod tih ljudi i sad reći gledajte mi smo svoj dio posla odradili mi nismo odgovorni za ono što rade drugi. Ta neusklađenost, ona činjenica ja ne zna da li je točna, da li je istinita, da je recimo ministar branitelja tražio godinu dana ili koliko već je pisalo da je tražio razgovor sa nekim dugim ministrima u toj istoj Vladi. To je stvarno, daje tako lošu sliku jednostavno imate dojam da ljudi koji sjede u toj Vladi da ih jednostavno ne interesiraju stvarni problemi i onda još kada doživite onakav odgovor kakav je dao premijer na aktualnom prijepodnevu šta drugo misliti. Hvala. Nastavljamo raspravu po klubovima. Stajališta kluba HSU-a iznijet će poštovana Ljiljana Cvjetović. Poštovani potpredsjedniče, poštovana zamjenice sa suradnicima, kolegice i kolege. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s Konačnim prijedlogom zakona ima za cilj dodatno pojednostavniti i ubrzati postupak ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi, budući su se pojedine odredbe zakona

jasno se definira početak ostvarivanja prava na naknadu za osobne potrebe korisnika smještaja odnosno utvrđuje se da se pravo na predmetnu naknadu priznaje danom početka korištenja smještaja ili organiziranog stanovanja. Jasno se definira i trenutak od kojeg počinje ostvarivanje prava na naknadu za troškove smještaja u učeničkom domu odnosno utvrđuje se da se predmetno pravo priznaje od dana pokretanja postupka za priznavanje prava. Također se utvrđuje i da se naknada za troškove smještaja u učeničkom domu isplaćuje mjesečno. Ističemo kako predloženo znatno pojednostavljuje postupak ostvarivanja prava i čini ga jasnim i nedvosmislenim. Člankom 25.prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi također se jasno određuje da jedinice lokalne samouprave i grad Zagreb rješenjem odlučuje o priznanju prava na naknadu za troškove stanovanja odnosno jedinica područne samouprave i grad Zagreb o priznanju prava na naknadu za troškove ogrijeva. Predloženim dopunama već postojećih odredbi postiže se ujednačena praksa u radu odnosno provedbi zakona od strane nadležnih tijela. Nadalje, nadopunjene su odredbe zakona koje reguliraju status ravnatelja doma socijalne skrbi, odnsno utvrđeno je da osobi imenovanoj od ravnatelja doma socijalne skrbi kojim je osnivač RH ili jedinice lokalne ili područne samouprave istekom mandata ako ne bude ponovno imenovan ravnateljem dom je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za poslove za koje ispunjava uvjete. Osim navedenog preciznije se definiraju odredbe o pružanju socijalnih usluga u sklopu prihvatilišta i prenoćišta za beskućnike. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona osigurava se njegova ujednačena primjena i postiže pravna sigurnost korisnika pojedinih prava i usluga u sustavu socijalne skrbi. U ime Kluba zastupnika HSU-a tražim pojašnjenje ministarstva o pitanju izjednačavanja pružatelja socijalnih usluga u plaćanju cijene po povlaštenim uvjetima za korištenje el.energije, plina i drugih energenata, a što nije predmet konačnog prijedloga zakona. Naime, u nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi bilo je propisano da se u članku 191.riječ korištenja zamjenjuje riječima korištenje el.energije, plina i drugih energenata. Stoga je taj članak trebao glasiti: "ustanove socijalne skrbi i druge pravne osobe odnosno obrntnici koji pružaju socijalne usluge, te fizičke osobe koje profesionalno obavljaju djelatnost socijalne skrbi izjednačene su s kućanstvima u plaćanju cijene po povlaštenim uvjetima za korištenje el.enegije, plina i drugih energenata vodoopskrbe i odvodnje i drugih komunalnih usluga, te za plaćanje naknade za RTV pristojbu. U obrazloženju nacrta navelo se da se predlaže izmjena članka 191.zakona iz razloga što su omaškom ispuštene odredbe koje su postojale u ranije važećem Zakonu o socijalnoj skrbi prema kojima su se pružatelji socijalnih usluga smatrali kućanstvima u plaćanju cijene el.energije, plina i drugih energenata po povlaštenim cijenama. U konačnom prijedlogu zakona ponovo je ispuštena predložena dopuna pa bi molili objašnjenje predlagatelja. Prijedlog se temelji na činjenici da pružatelji usluga navedeni u članku 191.socijalne usluge pružaju socijalno osjetljivim skupinama , te je u nacionalnom interesu da usluge budu dostupne svakom građaninu u potrebi. Visoke cijene utječu na neodgovarajuće zadovoljavanje potreba za socijalnim uslugama čime se stvara nepovjerenje u sustav socijalne skrbi posebice u privatno pružatelji usluga što za posljedicu ima stvaranje obveze državnoj i lokalnoj razini da odgovori na potrebe građana ulaganjem financijskih sredstava iz proračuna. Klub zastupnika HSU-a podržat će donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi s nadom da će predlagatelj uvažiti naš prijedlog. Zahvaljujem. Za repliku se javio poštovani zastupnik Mladen Novak. Izvolite. Hvala lijepo. Ma moram reći da ste me ponukali svojom raspravom da je Zakonom o energiji je bilo predviđeno da će se donesti pravilnik o ugroženim domaćinstvima i kojima bi se propisao minimum, odnosno neki cenzus upravo vezano na ovu temu koju ste vi spominjali o opskrbi električnom energijom i opskrbi plinom. Kada je bila rasprava o tom zakonu a tome ima već više od godinu dana onda je bilo rečeno da je taj akt u završnoj fazi, da se usklađuje i da će ga uskoro Vlada donijeti. Međutim, od tada je prošlo već više od godine dana ni dan danas barem koliko je meni poznato takvo nešto nije doneseno. Eto čisto kao doprinos ovoj vašoj raspravi. Hvala. Na repliku odgovara poštovana Ljiljana Cvjetović. Izvolite. **Cvjetović, Ljiljana (HSU)** Dobro ja sam se u svojoj raspravi samo osvrnula na ovaj članak 191. koji je glasio da ustanove socijalne skrbi i druge pravne osobe, odnosno obrtnici koji pružaju socijalne usluge te fizičke osobe koje profesionalno obavljaju djelatnost socijalne skrbi izjednačene su u kućanstvima u plaćanju cijene po povlaštenim uvjetima za korištenje vodoopskrbe i odvodnje i drugih komunalnih usluga te na plaćanje naknade za RTV pristojbu. I zato smo u svojoj raspravi i tražili objašnjenje predlagatelja zašto tog članka, sada nije usklađena. Evo, Za riječ se javila zamjenica ministrice, poštovana Maja Sporiš. Izvolite za govornicu. Hvala lijepo. U pravu ste, tako je bilo i nekada se da tako kažemo električna energija i plin, odnosno energenti su se obračunavali u ustanovama socijalne skrbi u istom tarifnom razredu su bili kao i kućanstva ali tako više ne može biti. Naime Ministarstvo socijalne politike i mladih je uputilo zahtjev prema Ministarstvu gospodarstva još kada smo radili zakon tijekom prošle jeseni, uputili smo im prijedlog da ustanove socijalne skrbi kod obračuna energije znači plina i električne energije da budu u istom tarifnom razredu kao i kućanstvo. Prijedlog je odbijen s obrazloženjem da su energenti u kategoriji bilo koje druge robe i da podliježu tržišnoj utakmici te da ne mogu biti u kategoriji povlaštenog kupca energenata tj. kućanstava te je isto obrazloženo direktivama EU, imam tamo, mogu vam konkretno, mislim da se radi, konkretan broj direktiva i naziv direktiva. Da bismo spriječili visoke račune mi u ministarstvu koje bi domovi socijalne skrbi mogli imati zbog svrstavanja u taj platni razvoj ministarstvo je započelo sa postupkom objedinjene javne nabave kakvog mišljenja je bilo i Ministarstvo gospodarstva i što nam je savjetovalo, znači objedinjene javne nabave energenata čime će cijena za dom kao krajnjeg korisnika biti niža. I samo trenutak, dopustite mi još da vam citiram iz mišljenja Ministarstva gospodarstva sljedeće, na naš prijedlog znači kažu: "Ovakav prijedlog predmetne odredbe je neprihvatljiv sukladno postojećem energetskom zakonodavstvu iz razloga što za Zakon o tržištu električne energije i Zakon o tržištu plina ne poznaju institute povlaštenih uvjeta za električnu energiju i plin. Naime, za električnu energiju i plin na snazi su tržišna pravila i može se govoriti samo o tržišnim cijenama. Ukoliko je problem u ugovaranju električne energije i plina predlažemo da se koristi članak 22. Zakona o energiji koji omogućava jedinstvene nabave za ustanove. Te je Ministarstvo gospodarstva da bi uvođenjem predmetne predložene odredbe u članku 36. prijedloga zakona moglo doći do nerazumijevanja u tumačenju predmetne odredbe od strane energetskih subjekata koji posluju sukladno energetskim propisima Republike Hrvatske koje je usklađeno sa europskim zakonodavstvom. Jer povlašteni uvjeti u tom smislu vezani uz cijenu energije na tržištu nisu dopušteni.". Hvala. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala lijepo. Pa moram vas podsjetiti ili je meni promaklo, ali evo ima nas dosta u sabornici pa bih volio da me netko ispravi ako to nije točno Zakon o tržištu plina nije dobio dovoljan broj glasova i ta odredba koju je Ministarstvo gospodarstva, koju ste vi sada maloprije spomenuli nije brisana iz toga zakona iako je bio prijedlog Ministarstva gospodarstva da se ta odredba briše iz Zakona o tržištu plina. Prema tome to baš nije u suglasju sa ovim odgovorom koji su vama dostavili. Hvala. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, zamjenice ministrice sa suradnicima. Evo klub SDP-a pozdravlja donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi. To je važno reći na samome početku iako smo o samom Zakonu o socijalnoj skrbi razgovarali pred nepunih godinu dana on je stupio na snagu 1. siječnja ove godine i razmatrali smo tada donošenjem ovoga zakona pravedniji i transparentniji sustav. I mi u klubu SDP-a smo sigurni da smo takav transparentniji i pravedniji sustav i osigurali donošenjem tog zakona ali smo isto tako svjesni da zakonska rješenja treba mijenjati, da ih treba nadopunjavati, da ih treba popravljati, da ih treba usklađivati sa novim direktivama, novim obvezama ili novim zakonima koje u međuvremenu donosimo. Tako i danas raspravljamo zapravo o ciljanim izmjenama važećega zakona koje, te izmjene, proizlaze iz stupanja na snagu Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja od srpnja ove godine. Ujedno, raspravljamo i o kvalitetnijoj doradi nekih segmenata samog zakona i to nakon 9 mjesece provedbe zakona u praksi. Stoga je važno naglasiti da upravo Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja osnivamo i jedinstveno tijelo vještačenja kao samostalna i neovisna ustrojstvena jedinica Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Time je Zavod za vještačenje postao nadležno tijelo za provođenje vještačenja u svrhu ostvarenja prava u području socijalne skrbi te i u mnogim drugim područjima, kao što su mirovinsko osiguranje, profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pravo po osnovi rodiljnih i roditeljskih potpora, zaštita ratnih i civilnih žrtava te u svrhu ostvarenja prava u drugim područjima u kojima se prava ostvaruju na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja. Znamo i da su do sada poslove vještačenja u postupku ostvarenja prava po Zakonu o socijalnoj skrbi u prvom stupnju obavljala tijela vještačenja koja je odlukom osnivao ministar, naravno da govorimo o ministru nadležnom za poslove socijalne skrbi, a u drugom stupnju ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. socijalne skrbi. Stoga mi u klubu SDP-a smatramo nužnim, opravdanim, usklađenje odredbi Zakona o socijalnoj skrbi sa Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja. Štoviše, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom je od 1. siječnja 2015. godine dužan osigurati početak rada jedinstvenog tijela vještačenja te preuzeti sve one kako su već ovdje kolegice i kolege rekli, nedovršene predmete vještačenja svim postupcima od različitih nadležnih tijela vještačenja. U postupku prije donošenja rješenja o pravima u sustavu socijalne skrbi potrebno je bilo utvrditi i činjenice vezane za zdravstveno stanje kao uvjet za priznavanje prava te je nužno uskladiti odredbe Zakona o socijalnoj skrbi na način na način da centar za socijalnu skrb treba zatražiti nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje. Nama u klubu SDP-a važno je naglasiti da će se izmjenama i dopunama ovoga zakona pridonijeti otklanjanju dvojbi i primjeni pojedinih odredbi koje su uočene u primjeni zakona. Donošenjem ovih izmjena zakona, odnosno izmjene koju donosimo ovim izmjenama direktno se odnose na centre za socijalnu skrb, na Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te posredno na korisnike prava u sustavu socijalne skrbi, osobe s oštećenjem zdravlja, osobe s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju i smatramo da je potrebno usporedno sa donošenjem ovog zakona, sa njegovom primjenom, raditi i na različitim oblicima edukacije i svih mogućih korisnika sustava. Već sam rekla da smatramo i da je opravdana hitnost u donošenju ovoga zakona, a isto tako ima još nekoliko bitnih elemenata zbog kojih se donose ove izmjene zakona. Znači isključivo, nije to normativno usklađivanje dva propisa vezano uz početak rada jedinstvenog tijela vještačenja, već ima još i nekih drugih elemenata koje je isto važno ovdje spomenuti. Svakako, Zakonom o socijalnoj skrbi, znači zakonom koji je na snazi evo sada je to već gotovo 11 mjeseci, u socijalnoj skrbi korisnici su dobili sustav u kojem je jednostavnije podnošenja zahtjeva, ne samo jednostavnije već i brže, u kojem su pomoći bolje usmjerene. Jako dobro znamo da smo imali sustav kroz koji je novac i pomoći curio. Ovim zakonom koji je na snazi već gotovo godinu dana su i takve stvari izbjegnute, nema više dupliciranja prava i pomoći, imamo bolju kontrolu. Razvija se veći opseg usluga u zajednici, a i poboljšavaju se uvjeti za boravak korisnika u ustanovama socijalne skrbi. kao što smo rekli, uočene su i mogućnosti daljnjeg pojednostavljenja postupka, ostvarivanje prava u sustavu socijalne skrbi. sustav ostvarivanja prava bio brži i jednostavniji treba otkloniti i pojedine nejasnoće. Iz tog razloga pozdravljao i rješenja koja omogućavaju omogućavaju ostvarenje prava i čine ih bržim i još jednostavnijim. U svakom slučaju to je činjenica da će se ovim zakonom otkloniti neke nedorečenosti, da će on postati jasniji i potpuno primjenjiviji. Zakonom će se definirati trenutak od kojeg počinje ostvarenje prava na naknadu za osobne osobne potrebe korisnika smještaja, prava na naknadu za troškove smještaja u učeničkom domu te prava na uslugu smještaja, boravka ili organiziranog stanovanja te na taj način ujednačiti i praksa centara za socijalnu skrb pri priznavanju spomenutih prava. Kao što piše i u našem obrazloženju ovoga zakona, zakonom se preciznije definiraju odredbe o pružanju socijalnih usluga u sklopu prihvatilišta i prenoćišta za beskućnice te se u tom dijelu uređujemo i sa europskim direktivama i u konačnici propisujemo isplaćivanje novčanih naknada razmjerno broju dana u mjesecu za koje se naknada priznaje, a ne do sada kao za cijeli mjesec. U konačnici kada sve izanaliziramo, kada stavimo sve na kup, mi u klubu SDP-a smatramo, a štoviše slobodno mogu reći i vjerujemo da je za postizanje cilja, a cilj nam je vjerujem svima skupa kvalitetnije provođenje samoga zakona, nužno povezivati rad više tijela državne uprave. U prvom redu ovdje mislimo na Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sa centrima za socijalnu skrb. Klub SDP-a vjeruje u čovjeka, vjeruje u pravednost, socijalnu osjetljivost i solidarnost. Vjerujemo u te osnovne postulate, a sve te odredbe utkane su upravo u temelj Zakona o socijalnoj skrbi koji smo raspravljali prije godinu dana i u ove izmjene kojima ga ovaj puta pokušavamo još bolje, doći do boljeg izričaja, učiniti ga jednostavnijim i preciznijim. I naravno iz tih razloga podržat ćemo sve ove izmjene i vjerovati da će zakon u periodu koji je pred nama u potpunosti zaživjeti. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku. Poštovana Nada Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Poštovana kolegice zastupnice Posavec Krivec ja sam zaista pozorno slušala vašu raspravu i sa velikim dijelom te rasprave mogu se u potpunosti složiti. Međutim, htjela bih možda da mi samo pojasnite dio možda ove rasprave u kojem ste spomenuli da znamo da je do donošenja ovog zakona koji je stupio na snagu od 1.1.2014. u socijalnim naknadama curio. Konkretnije, da li kažete da ste socijalno osjetljivi i da vjerujete u čovjeka, vjerujete u pomoć tzv. malom čovjeku odnosno korisniku sustava socijalne skrbi. Da li smatrate da ako je dobio možda od lokalne jedinice ogrjev i koristi još možda i socijalnu pomoć da je to tako nešto strašno o kojem treba toliko se pričati u sustavu i sve korisnike i one koji im u svom radu omogućavaju da ostvare prava na takav način etiketirati, odnosno revizije zagrebačkog jednog centra rekao je da svega od nula cijelih pola pa do jedan posto je bilo u mogućnosti nekih možda nepravilnosti. A ja znam centre za socijalni rad koji su nakon revizije imali sto postotno ispravne postupke i ispravno izdavana rješenja za ostvarivanje socijalne naknade. A govorimo o takvoj jednoj velikoj preciznoj štedljivosti i niste se ni jednom riječju osvrnuli na ovo kadroviranje. To me zanima šta o tome klub SDP-a misli. Odgovor na repliku, poštovana Ivana Posavec Krivec. **Posavec Krivec, Ivana (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Zahvaljujem i vama kolegice što ste me podsjetili da se raspravom nisam osvrnula na jedan važan dio. To je zasigurno dio stručnoga rada u centrima za socijalnu skrb. Upravo taj stručni rad temelj je rada sa korisnicima vrlo je osjetljiv i za stručne ljude koji rade u centrima stvara na neki način i određene teškoće u njihovom privatnom životu. Jedan od razloga ako gledamo to tako može biti i upravo čuvanje njih samih kroz ove mjere gdje mi potvrđujemo da jesmo socijalno osjetljivi, gdje mi potvrđujemo da ljudi da bi kvalitetno, precizno i predano radili svoj posao, posao ravnatelja često moraju donositi i ne lake i nepopularne odluke. Upravo iz tog razloga treba ih zaštititi nakon četiri godine njihovog mandata i treba im omogućiti da i nadalje mogu stručno raditi u Centru za socijalnu skrb upravo onaj posao za koji su najstručniji. Sa tim intencijama su se dogodile izmjene članaka u ovome zakonu, a ne onako kako vi pokušate inputirati nekakvim političkim kadroviranjima. kada govorimo o tome da je novac curio iz sustava to je vrlo jasno i vrlo jednostavno dokazivo, jer samo se sjetimo imovinskoga cenzusa i načina na koji se taj imovinski cenzus prikazivao, kako se je koristio i situacije koje smo imali. Ja sam kao čelnica jedinice lokalne samouprave upravo kroz mjere i socijalni program i 13 novih mjera pokazala i dokazala socijalnu osjetljivost jedinica gdje je SDP u mogućnosti obnašati vlast. I pokazali smo da možemo nadograđivati, a ne ukidati mjere i pritome još uvijek šparati. **Stazić, Nenad (SDP)** Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba HDSSB-a govorit će uvaženi Boro Grubišić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra s pomoćnicima i pomoćnicom da ne bi bilo diskriminacije. Pred nama je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi s konačnim prijedlogom zakona. E sad, ovdje smo čuli svakojakih ocjena, fraza itd. Ono što ja osobno vidim i što znam iz prakse je to da kada odlaze ljudi na liječničku komisiju ili jedinstveno tijelo vještačenja kako će se od sada zvati, onda treba medicinsku dokumentaciju koja se prilaže, otpusna pisma ovjeriti kod javnog bilježnika da bi bilo vjerodostojno. Naravno, minimum je 48 i pol kuna za svaki primjerak, pa ako trebate 4 ili 5 specijalista, onda računajte koliko to iznosi, a to je odlazak na povjerenstvo ili komisiju ili kako god hoćete prvostupanjsku koji je, dakle koji razmatra samo u prvom stupnju ovaj slučaj i koje donosi nekakvu odluku. dakle o osobama koje svrstavamo u osjetljive socijalne skupine i njima 200 ili 250 i 300, a ponekad se to penje i do 1000 kuna troškovi znače puno. Kaže se ovdje da nije usklađeno Zakon o pravima hrvatskih branitelja, dakle nije došlo do koordinacije i ovog Zakona o socijalnoj skrbi, a u svezi formiranja jedinstvenog tijela vještačenja. Ne znam u ovo moderno vrijeme ovdje spominjemo i informatizaciju. Ulaže se puno novaca u informatizaciju i povezivanje kako da kažem u tzv. linkove itd. gdje bi vrlo lako mogli svako ministarstvo poviriti u status u drugo ministarstvo, za svakoga čovjeka u svakom gdje je god zabilježen može se možda naći podatke. No ovo je specifičan slučaj u istoj zgradi su dva ministarstva, dakle mogu dva ministra doći i dogovoriti na jednom od katova i dogovoriti se sve u svezi jedinstvenog tijela vještačenja ili pak nejedinstvenog tijela vještačenja. Jedan za branitelje, a drugi za. a drugi za. Nisam protiv toga da bude jedinstveno tijelo vještačenja, da me ne bi krivo netko razumio, nego mi nije jasna ta neusklađenost u dogovoru između dva ministarstva iste Vlade. Dakle nisu to dvije neke Vlade, pola jedno ministarstvo pripada jednima a drugo drugima. Kaže se da će ovaj zakon dovesti do transparentnosti i pravednosti. Ta riječ pravednost nakon 5 godina čini mi se je već pomalo otrcana. I kako idemo dalje sve više je ta riječ, bolje da je ne spominjemo. Jer nema svoju ulogu niti je opravdana riječ pravedno upotrebljavati u ovom našem društvu. To je moja ocjena i procjena. Dakle, da me ne bi opet kažem krivo shvatili. Što to znači pravedno? ja sam pomoćnicima ministrice pokazao jedno pismo, mail koji sam dobio iz Đulovca u Virovitičko-podravskoj županiji od oca 5 a zapravo 6 djece, jedno je umrlo, je jedno 17-godišnje dijete je teško retardirano, gluho, slijepo i teško retardirano. I da je već evo tri godine vode vode postupak, i radi se o, dakle dobio sam odobrenje da kažem ime i prezime, dakle o Draganu Matiću, Frankopanska 8, Đulovac, da se ostvari pravo roditelja njegovatelja. U Daruvaru povjerenstvo je na osnovu dokumentacije odlučilo pozitivno. U Zagrebu u ministarstvu su rekli da je stara dokumentacija pa da treba nova dokumentacija. Pa se on vratio u Daruvar ali tek nakon godinu dana tražeći dokumentaciju od svih specijalista, od otorinolaringologa, oftalmologa, pedagoga ne znam koga sve ne. Pa je daruvarsko povjerenstvo ponovno na isti način odlučilo kao i prvi put da bi opet ministarstvo to ukinulo. ima tu i razlog zbog kojega je, a da, piše da je to teža retardacija, a ne teška. Samo zbog te riječi teža i teška, dakle stupnjevanje u pridjevu jel', tome roditelju nije odobreno. Nije teška nego je teža retardacija, nije odobreno pravo njegovatelja. Da bi on poduzeo korak ka Upravnom sudu RH, roditelj jel', Upravnom sudu RH gdje je nakon dvije godine dobio upravni spor. Ali, sada je stvar u tome da on to pravo roditelja njegovatelja može primijeniti samo od odluke Upravnog suda, a ne od onog dana kad je prije dvije, tri godine podnio zahtjev za njegovatelja. Ja ću vam dati gospođo zamjenice, dao sam i pomoćnicima ministra taj slučaj, gospodin ima 5 djece, između ostaloga, piše on tu situaciju u obitelji i sve da ja ne bih duljio ovdje i trošio vrijeme na pojedinačne slučajeve. Eto tako radi tijelo vještačenja Ministarstva socijalne politike ili kako se već zove. Ja se zove. Ja se nadam da će jedinstveno tijelo vještačenja o kojemu smo ovdje govorili i koje počinje s radom i djelovanjem od 1. siječnja 2015. biti i egzaktnije i pravednije negoli možda ovo kada postoje različita tijela vještačenja po RH. Ovdje Ovdje se navodi da je pravedno to što više nisu samo novčana primanja ta koja odlučuju o socijalnom statusu negoli i imovinski cenzus. Ne znam u kojem pogledu se taj imovinski cenzus utvrđuje? Je li to u obliku nekakvog vlasništva nekakve nekretnine? Ali vi nekretninu, kuću ili baraku ne možete ni pojesti niti možete platiti djetetu put do škole niti možete mu kupiti tenisice, niti mu možete kupiti jaknu ni cipele ni ništa. I puž ima kuću, kaže naš narod, a kamoli ne bi čovjek imao kuću. Ali ako ne radi, ako nitko ne radi, ako je takva situacija gdje je puno djece onda uzalud kuća. Njegov cenzus i njegovo stanje socijalno je loše, katastrofično. Može on imati nekakvu kuću ili kućicu, kamp prikolicu, što hoćete ili ovi što žive u Gunji u ovim kontejnerima, ali on nema sadržaja novčanog, ništa ne može pružiti svojoj djeci. I sad evo pravedno je to da se ne odlučuju dakle o socijalnom statusu samo novčana primanja nego i imovinski cenzus. Što mi vrijedi da imam cijeli autoput ili ne znam cestu nekakvu ako od nje nemaš ništa? Ne možeš nikakav prihod ostvariti. Ali dobro. Dakle, s obzirom da pokušaj, ja kažem pokušaj, i s obzirom na to da svaka Vlada mijenja ovaj zakon kako god dođe na red. Ovdje smo čuli i od HDZ-ovih zastupnika pa i od Laburista da se zakon mijenja kako dođe koja Vlada. Tako i ovaj, evo u zadnjoj godini mandata je pokušala da napravi jedan zakon, da uredi ovaj socijalni prostor RH, da se objedine 4 dosadašnje naknade, dakle za nezaposlene, pomoć za uzdržavanje, opskrbnine koje su proizašle iz Zakona o pravima Hrvatskih branitelja i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida drugog svjetskog rata. Dakle, to je jedan pokušaj. Ne kažem da nije dobro i to što se pokušava uvesti red i da se točno zna u kojem djelu socijale netko dobija bilo kakvu potporu, pa da se to objedini i da nema zloupotreba. To je dobro, to pozdravljam. Ali to da je ovaj zakon restriktivan, ne štedljiv nego maksimalno restriktivan i da zavisi da je vrlo, da je u vrlo visokoj korelaciji sa situacijom u RH sa financijskom situacijom Hrvatske države to je sasvim izvjesno i sasvim sigurno. Ja znam da ne treba biti i rasipati novce, fala Bogu to nitko ni ne traži, ali da se baš, čini mi se da se pomalo na ovim poglavito na onima, na Hrvatskim braniteljima koji su iz Ministarstva Hrvatskih branitelja pripali u Ministarstvo socijalne politike i sada temeljem toga su i na, imali su 1098 kuna, sada oni imaju 800 ili 850 kuna. Tu se, na mnogima od njih su se također lomila ili slomila kola, ali se očito ovdje lome i politička koplja. A svi dobro znamo o čemu se radi. Zbog toga, zbog dobre namjere da se uredi, dakle slušao sam i ministricu svojevremeno ili povremeno, gdje kaže da će se urediti, da se točno zna koliko u socijalnim slučajevima koliko ko prima, iz kojega mjesta itd. I to je dobro, ali na ovaj način vršiti maksimalnu restrikciju pa onda opteretiti još ljude da ovjeravaju dokumente kod javnog bilježnika a socijalni su slučajevi, trošiti novce, pa na kraju krajeva uvijek ima duplikat otpusnog pisma. Vi lako možete provjeriti u bolnici otpusno pismo, je li to krivotvorina ili kao neko kaže falsifikat ili nije krivotvorina. Postoji niz način da se sve skupa provjeri što je i zadatak na kraju krajeva države i onoga ko zaprima dokumentaciju. Klub HDSSB-a će zbog ovih evo kontradiktornosti koje sam iznio. U pojedinim segmentima je zakon i dobar i pisani i u dobroj vjeri i namjeri, ali u nekim dijelovima ne donosi ne donosi dobre stvari, će biti suzdržan po pitanju ovoga zakonskog prijedloga. Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvažena Tatjana Šimac-Bonačić, izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo danas je više puta postavljana primjedba zbog čega zapravo vrlo brzo mijenjamo ovaj zakon. Međutim, ja mogu reći da je to dobro jer težimo ka bolje. Jer ako je nešto dobro uvijek može biti bolje. I to je jedna proaktivna politika. Inače socijalna politika kad pogledamo to je odgovornost svih nas, odgovornost države i svima je nama zadatak zapravo da korisnik treba dobiti dobar sustav u kojem će i podnošenje zahtjeva biti što jednostavnije i brže, u kojem će biti što bolje usmjerene ona potraživanja prema onima kojima je zapravo, zaista potrebno. A isto tako, da se napravi što bolja kontrola. Zakon o socijalnoj skrbi je stupio 1.1.2014. godine čime je zapravo u područje socijalne skrbi uveden jedan niz novina. Zakon je uveo nove kriterije za ostvarivanje socijalnih naknada, socijalnih usluga, omogućio je također uspostavljanje standarda kvalitete socijalnih usluga, isto tako i uvjete za izvaninstitucionalnu odnosno deinstitucionalizacija sustava socijalne skrbi. U prvih 9 mjeseci kad pogledate, zapravo ne u prvih 9 mjeseci nego sad već nakon godinu dana, vidi se da ostvareni znatni pomaci i to upravo da su se ostvarili oni ciljevi a to je i pojednostavljenje postupaka ostvarivanja prava u sustavu socijalne skrbi, naravno veća transparentnosti, odnosno možemo reći jednom riječju da se uvela struktura još je jako bila potrebna u cijelom sustavu socijalne skrbi. Uvela se struktura u novčanim naknadama, u socijalnim uslugama, u statusnim promjenama. Naravno da je uvedena jedna vrsta pravednosti u sustav socijalne skrbi na većem nivou, ali moramo

što je donio novi Zakon o socijalnoj skrbi i onda zapravo vidimo sve one prednosti koje jesu. Nisam socijalni radnik, međutim iz razgovora i iz razgovora s njima onda se zapravo vidi primjena zakon koja je donijela dobro. Što se tiče ovog novog dijela, što je novo dovedeno sa ovim izmjenama i dopunama, naime, odredbe koje su na snazi bile i koje su donesene one su dosta onako široko napisane. Međutim, da ne bi bilo dvojbi tada je zapravo uvedene su nekakve novine, ciljane novine, nije se uopće, šire se donosilo u onom zakonu a sada se zapravo ciljane promjene dogodile. Tako je primjerice potrebno je i ovdje je zapravo definirano i jasniji trenutak od kojeg počinje ostvarivanje prava za naknadu za osobne potrebe korisnika smještaja, zatim prava za naknadu za troškove smještaja u učeničkim domovima, zatim prava na usluge smještaja, boravka i organiziranja stanovanja. Također je jasnije definirano isplaćivanje novčanih naknada i to razmjerno broju dana u mjesecu za koji se priznaje naknada ako se naknada ne priznaje za cijeli mjesec. Također ovdje moram naglasiti da je u srpnju 2014.godine stupio na snagu Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja kojim je propisano da u svrhu ostvarivanja prava područja socijalne skrbi mirovinskog, danas smo čuli i kod drugih zakona o profesionalnoj rehabilitaciji itd. da se provodi sve to provodi jedinstveno tijelo vještačenja kao jedna jedinica ustrojstvena jedinica zavoda. Sukladno Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja 1.siječnja 2015.godine prestaju s radom prvostupanjska i drugostupanjska tijela vještačenja koja su predviđena dosadašnjim Zakonom o socijalnoj skrbi. Prvostupanjsko vještačenje ide iz jedinice lokalne samouprave, a drugostupanjske ide na višem nivou. Prema tome, ja zaključno mogu reći daje ova izmjena je ciljana, ova izmjena zakona i držim i dalje do toga da i ono što je dobro trebamo težiti k boljemu. Prema tome to što mijenjamo Zakon o socijalnoj skrbi to nam može biti samo pozitivno jer krajnjem korisniku moramo donijeti … Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo štovana potpredsjednice Sabora. Zamjenice ministrice sa suradnicima. Naime Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi s Konačnim prijedlogom zakona rekla bi da ne nudi bitnu novinu jer nije primijećeno da se bilo koje pravo od navedenih i ukinulo, koja bi recimo potaknula i pokrenula marginalizirane skupine u sustavu socijalne skrbi, a koja bi rezultirala pozitivnim i produktivnim utjecajem istih na tržištu rada. Dakle rekla bih da je ovo više usklađivanje zakona temeljem, ne znam 11 mjesečne primjene dakle zajamčena prava nisu ukinuta, ali i nadalje ostaju problemi imovinskog cenzusa, zabilježbe na nekretnine korisnika i poticaja za rad, te zamišljena reforma domova ili ustanova u vlasništvu države. Predloženo normativno rješenje u danom tekstu ukazuje daje propušteno recimo jedno jasnije utvrđivanje prava onih socijalnih skupina koje, da me krivo neko ne shvati, koje samo troše proračunska sredstva bez da imaju obavezu kao protutežu stečenim pravima. Ako je jedina obveza korisnika zajamčene minimalne naknade da se redovito prijavljuje na Zavod za zapošljavanje ili da se odazove na poziv za reviziju postupka, tada nije čudno da u evidenciji centra ima korisnika koji taj status, da tako kažem, koriste od prvog dana svog života, a sada su već negdje 40 godina pa i stariji, a naravno bez ijednog dana radnog staža. Utvrđivanje novih činjenica koja su bitna za stečena prava često je vrlo zahtjevan posao. Programi ili aplikacije koje centri koriste su manjkavi, povezanost s ostalim službama kao što su sudovi, porezni, matični uredi i drugi je nezadovoljavajuće, te se događa da kasno saznaju kako su korisnici emigrirali u druge države kao što mi imamo slučaj u našoj županiji, umrli ili su zaključili brak, promijenili prebivalište ili boravište, izdali punomoć na primanje poštanskih doznaka jer se nalaze na liječenu u zatvoru ili primaju rodiljnu naknadu bez dostave rješenja u centar itd. Čest je slučaj da korisnici dakle samci i cijele obitelji odlaze u inozemstvo zbog ostvarivanja prihoda to je rad na sezonskim poslovima najčešće u u poljoprivredi i ugostiteljstvu, te pružanju socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama, te čuvanje djece i slično, a da tu činjenicu uopće ne prijave u centar. Mišljenja smo da njihov boravak više od 60 dana u inozemstvu nema naravno turističko obilježje ili posjeta bližih srodnika. U pravilu u takvim slučajevima korisnici odlaze raditi kako bi ostvarili zaradu koja je za naše prilike vrlo značajna. Drugi primjer, a odnosi se rekla sam na Osječko-baranjsku županiju koji traje više od tri godine je iznimno velik broj odlazaka u Kanadu i Irsku, a gotovo sve su one bile te obitelji bile korisnici nekog od prava iz sustava socijalne skrbi. Tijekom mjeseca rujna i listopada ove godine masovno se te obitelji vraćaju iz inozemstva jer nisu dobili radnu dozvolu, opet se sada javljaju sa zahtjevima da im se sada prizna zajamčena minimalna naknada i budući da su za vrijeme boravka u Kanadi radno sposobni ili u bilo kojoj drugoj državi bili zaposleni na temelju obavljenog intervjua s podnositeljima zahtjeva. Stručni djelatnici centra ne mogu utvrditi iznose ostvarenih prihoda, a nema ni načina kako doći do dokazane dokumentacije. je predložio dopunu članka 5.i dao je amandman. Nadalje, u razgovorima s predstavnicima ustanova i obiteljskih domova često čuju naši socijalni radnici ili voditelji centra za socijalnu skrb, prigovore na rashode na ime tv i radio pretplate. Kako pojedine privatne ustanove imaju vlastita vozila hitne pomoći inkasatori HRT-a ima naplaćuju radio pretplatu za uređaj koji je instaliran u vozilu. Budući da tv i radio programi koji se prate u tim ustanovama imaju prije svega terapijsko obilježje jer se korisnici okupljaju u dnevnim u dnevnim boravcima gdje prate svoje omiljene serije ili neke druge, drugu vrstu programa držimo da bi ministarstvo trebalo imati razumijevanja i reagirati te i oslobodilo Da bi se zadovoljile sadašnje potrebe korisnika koji su u sustavu socijalne skrbi Ministarstvo socijalne politike i mladih mora ponuditi rekla bih normativna rješenja koja bi osim korisnika prava po osnovu, po ovom zakonu, sve sadašnje i buduće pružatelje socijalnih usluga stimulirale i poticale da podižu standarde kvalitete. Također držimo da bi do znatnog poboljšanja funkcioniranja sustava došlo uvođenjem nekih mjera kao ograničavanje najvišeg iznosa zajamčene minimalne naknade, osobito uvođenja obvezno, društvenog korisnog rada što držimo da je vrlo nužno. Zabilježbe na nekretninu svakog smještajnog korisnika i korisnika zajamčene minimalne naknade. Smanjivanje administratiranja, tješnja suradnja centara i lokalnih zajednica. I na kraju bih rekla da ovaj puta apeliram na uvaženu ministricu, iako nje nema ali evo preko vas zamjenice da poduzmete mjere u okviru svojih naravno ovlasti da žalbeni postupci po prvostupanjskim rješenjima ne traju čak neki i do dvije godine. Odnosno da vaše službe recimo dosljedno primjenjuju odredbe Zakona o opće upravnom postupku. Hvala lijepa.